Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda. - Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, drugo čitanje, P.Z. br. 668;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 Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Orsat Miljenić, ministar pravosuđa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Znači ovo je zapravo zakon koji je prirodno nastavak na onaj prethodni koji ste upravo raspravili. Sve ono što vrijedi za sudove tim više vrijedi i za Državno odvjetništvo koje samo po sebi je hijerarhijska organizacija gdje očekujemo da će ovakvo sažimanje zapravo dati i veće efekte. Međutim, kod Državnog odvjetništva ukazao bih na još jednu stvar, dakle ono što oni rade već govori u prilog tome da koncentracija, izdvajanje na neki način iz lokalne sredine i okrupnjavanje može dati samo bolje rezultate. I to je u Hrvatskoj ali nije samo u Hrvatskoj, to je u svakoj zemlji na svijetu. Potrebno se nekad maknuti da biste mogli obavljati tako težak posao kao što je kazneni progon ili zastupanje imovinskih interesa nekad i suprotno onome što hoće vaša lokalna sredina. I zato ovo ima još jedan psihološki dodatni element uz sve ono što sam govorio o sudovima. Dopustite ponovno, govorili smo o proračunu pa ću vam samo ukazati na par podataka iz istog onog izvješća koje sam citirao prije. Dakle, broj tužitelja. Hrvatska 14,5, prosjek Vijeća Europe 11,8. Dakle imamo ih iznadprosječno. Ponavljam, kriteriji nisu svugdje, u nekim zemljama jesu uključeni građanski odjeli, u nekima nisu ali ovo je službeni podatak. Broj službenika isto tako u tim nekakvim je kategorijama. Proračuni, mi smo negdje malo u izdvajanju znači smo negdje malo ispod prosjeka Vijeća Europe i tu trebamo više dati, upravo na ovu stranu proračuna. Postavlja se pitanje zašto i ono što smo mi radili proračun sudova za obrane po službenim dužnostima i vještačenjima se treba smanjivati i treba se povećati onaj proračun koji ide za Državno odvjetništvo. Međutim, sad se postavlja pitanje kako je uopće moguće da ima sudskih istraga? Više ih nema ali kako je moguće kad ih od 2008. nije trebalo više biti? I što zapravo ti iznosi rade tamo osim ako su suđenja po službenoj dužnosti i zašto ona nisu bila provedena dosada? Znači najnovija ako je sada prebačena je 5 godina. Dakle, to je jedan problem. Sad je to sve na Državnom odvjetništvu i mi ćemo sigurno sada kod preraspodijele dakle kod novog proračuna morati to uzeti u obzir i preraspodijeliti ovaj dio koji je sada na sudovima zbog funkcija koje smo zbog ZKP-a još 2008. dali državnim odvjetništvima. Znači, da ide veći dio tamo. Evo, ja ne bih dalje dužio. Isti je kriterij, 15 pravosudnih područja, dakle 15 županijskih državnih odvjetništava ostalo je kako je, 22 općinska državna odvjetništva. Evo, hvala lijepo. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Branko Vukšić u ime kluba Slavka Linića, Branka Vukšića, Nedžada Hodžića. Nema ga, gubi pravo na raspravu o ovoj točki dnevnog reda. U ime kluba HNS-a poštovana Vesna Sabolić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicom još jednom. Klub zastupnika HNS-a u potpunosti se slaže s Konačnim prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Sve što je prethodno izneseno o konačnom prijedlogu ili što smo mi u ime kluba, što sam ja Zakon o područjima i sjedištima sudova jednako tako vrijedi i za ovaj konačni prijedlog. Obzirom da su oba zakonska prijedloga dio Strategije reforme pravosuđa u kojoj je jedan od glavnih prioriteta reorganizacija i racionalizacija mreže sudova i državnih odvjetništava. Ponovno ističem ovim prijedlogom zakona povećat će se prije svega dostupnost državnih odvjetništava građanima, jednako kao i sudovima. Naravno pod tim podrazumijevamo kvalitetu odnosno učinkovitost. Ima samo jedna zanimljivost da kroz cijelu ovu široku javnu raspravu ni jedna lokalne samouprave nije podnijela zahtjev niti predložila da se državno odvjetništvo osnuje baš u njihovom dvorištu, zanimljivo jel tako?

potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom poslušali su me i vrlo su brzo u raspravi, ubrzali su rasprave i ja vjerujem da ćemo mi to danas brzo i završiti. Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava koje ste predložili jednako su da kažem racionalniji prijedlog nego što je bio ranije i ovdje imamo 15 državnih odvjetništava da ih sad ne nabrajam kako ne bih trošio dragocjeno vrijeme. Klub HDSSB-a je za ovaj prijedlog koji ste predložili i koji je ajde da kažem u Brodskoj-posavskoj županiji za područje Požeške i Brodsko-posavske županije je jedno državno odvjetništvo, ovaj prijedlog je zapravo racionalizacija koja je korisna. I nadam se da ćemo u slijedećem razdoblju kao što je rekao i kolega Salapić da ga ne citiram, a s obzirom na administrativni preustroj koji nam slijedi i koji tak plašljivo najavljuju iz Vlade, iz građanskih udruga i svih ostalih uskoro donijeti i vjerojatno još racionalniju, još bolju mrežu ovih sudova. No, ono što bih htio reći da državna odvjetništva koja su ovdje u ima ih 15 u Hrvatskoj volio bih kada bi broj predmeta na tim odvjetništvima bio manji, kada bi bili manje zauzeti, manje angažirani, kada bi bilo manje kriminala i korupcije to bi bilo puno bolje pa da možemo onda razmišljati zbog toga u smislu racionalizacije i smanjenja broja državnih odvjetništva. Nažalost čini mi se da niti ova Vlada ne uspijeva u tome, a ne znam kako će se Hrvatska kretati dalje u tom smjeru. Uglavnom klub HDSSB-a će podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo vidim da smo počeli ubrzavat, ubrzat ćemo i mi svoje izlaganje. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava kao kolateralna žrtva ovog prethodnog Zakona o područjima i sjedištima sudova. Nema razloga kad smo govorili već afirmativno o onom prvom zakonu da ovom nešto osobito prigovaramo. Jedino je možda šteta što u obrazloženju ovog zakona nema istih onih konstatacija o tome što će ova reorganizacija donijeti, jer bi onda našli i onaj kriterij da bi se ujednačila praksa državnih odvjetništava kao što bi se trebala ujednačiti smanjenjem broja općinskih sudova i sudska praksa. I to me jednostavno asocira na činjenicu da praksa u radu Županijskih držanih odvjetništava je daleko od ujednačene, a jedan od rekao bih drastičnih slučajeva imali smo prilike vidjeti kod rješavanja pitanja europskog uhidbenog naloga, i ponašanja, i postupanja Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici i onoga u Gradu Zagrebu. Ako će reorganizacija ipak područja, ja bih stvarno molio, evo neću dugo, ako će reorganizacija područja i sjedišta sudova imati iste implikacije i na područja i sjedišta državnih odvjetništava da ujednači praksu u radu Županijskih državnih odvjetništava mi ćemo to svesrdno pozdraviti i podržati, a s obzirom da ovaj zakon slijedi zakon koji smo prethodno raspravili podržat će klub HDZ-a i donošenje ovog zakona. Hvala. će poštovana Ingrid Antičević-Marinović. mi smo kod sudova primijetili različitost postupanja. Dakle, državno odvjetništvo imalo je jedinstven stav, u slučaju kojeg spominjete tako rado. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Davorin Mlakar. Onda radi pune informiranosti kolegice Antičević u jednom slučaju se državno odvjetništvo žalilo na odluku suda a u drugom nije. U tom je razlika u postupanja ta dva Županijska državna odvjetništva, da bi u konačnici se dogodilo sa vašim projektom gospodina Perkovića upravo ono što smo od početka govorili, a to da bude izručen po primjeni europskog uhidbenog naloga što je državno odvjetništvo trebalo na vrijeme uočiti. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana Ingrid Antičević-Marinović. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje Zakona o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava, kao što evo već svi znamo da se na takav način paralelno usklađuje čitav pravosudni sustav, da ćemo imati 15 županijskih državnih odvjetništava i 22 općinska državna odvjetništva. Ono što bih svakako htjela reći, što se odnosi i na prethodni Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova tako jednako i ovom Prijedlogu zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, nešto što je nama prijeko potrebno u komunikaciji sa stručnom javnošću, a još više sa općom javnošću, ono što je učinilo ministarstvo, osobno ministar sa svojim suradnicima. To je bila jedna dobra komunikacija kako ljudima nešto što u startu su do sada bar doživljavali, već u startu su stvarali otpor da ne treba, evo i danas smo imali, ali srećom ipak jedno izuzetno, samo izdvojeno mišljenje da ne bi trebalo, da ne postoji uopće ni selo ni grad, ako nema škole, ako nema pošte, ako nema suda. Da to onda više nema ni takve Dakle, ostvarena je jedna dobra komunikacija u smislu da se obrazlaže što se time postiže. Mi smo i do sada imali, od 2008. mi smanjujemo mrežu, odnosno smanjujemo broj i sudova i državnih odvjetništava, ali rekla bih da je to često do sada ili se ili se bar činilo da se to radi linearno. Mi smo ovdje imali čitav jedan prikaz, nama je po odborima bilo prikazano, to je također pravosudnim tijelima bilo prikazano i građanima, dakle, nisu samo ušteda, da se nešto ukida, nego koja je neposredna korist građanima. Koliko će oni uštedjeti što ministar često napominje, samo na kamatama, koliko ubrzanje svih vrsti postupaka znači prije svega za građane, ali jednako znači i za državu. Da se sredstva poreznih obveznika troše ondje gdje je puno važnije i gdje nije potrebno potrebno rasipati sredstva. Molim vas, nedavno, jedna Engleska govori, nemamo toliko sredstava, moramo naš sustav pojednostaviti, nemamo sredstava da trošimo toliko novca za naše pravosuđe. Dakle, sve zemlje gledaju kako taj sustav učiniti jednostavnijim, jeftinijim i za državu i za stranke. Mi smo imali često različita razdoblja u našoj povijesti pa i u nedavnoj povijesti, da evo se uspjehom smatra pa i ranije dok je Hrvatska bila u sastavu bivše države, Jugoslavije, da se smatra ako se osnuje jedno općinsko državno odvjetništvo ili sud, da je to pobjeda za tu sredinu. I sama sam svjedočila velikom slavlju i te lokalne zajednice pa i čitave sudbene vlasti u cjelini, kako eto će na takav način pravosudna vlast biti bliža građanima. I što molim vas građanin ima od toga kad njegov susjed živi u blizini suda, preko puta suda. Ja znam osobno, u Zadru, jednu ženu koja ima jedan spor koji traje desetljećima, a stoji na tom trgu preko puta suda. Pa ona bi rađe da joj je sud u Dubrovniku pa da joj se riješilo ne samo za 6 mjeseci, nego za 6 godina, nego koliko godina čeka. Dakle, i meni je drago danas što je to, samo imali smo jedan koji nije valjda iz te struke i misli da na takav način podilazi svojoj lokalnoj zajednici, ali bio zaista usamljen govornik, svi iz različitih političkih opcija i u ime kluba i pojedinačno, naravno izražavali su i neke svoje dvojbe, ali nitko nema dvojbu da zaista je ta naša mreža sudova pregolema, prekomplicirana i da Hrvatska kao mala zemlja ne može jednostavno trošiti toliko sredstava, da nisu efekti. Kad bi mi barem imali efekte da smo se riješili zaostataka, da su suci i državni odvjetnici jednako raspoređeni. Pa sama ta činjenica da jedan sudac ili jedan državni odvjetnik ima 15 predmeta, a drugi ima 38 ili 40, govori o tome da tu se već stvorila neravnoteža i nepravda prema onome koji treba dijeliti pravdu. A mi smo ti koji stvaramo uvjete i koji prije svega u startu, ti uvjeti moraju biti pravedni i pravični. sama činjenica ukidanja nije dvojbena. Ono što će se postići i što želimo govoreći u ime kluba SDP-a posebno istaknuti, a to su i mnogi kolege rekli i evo, moj prethodnik koji je ovdje govorio, da se ubrzaju postupci i da se stvore uvjeti za stvaranje pravne sigurnosti građana, prije svega kada se radi o kaznenom sudovanju, odnosno o kaznenom progonu. Mi nažalost još uvijek moramo ustanoviti da ta kaznena politika je sasvim različita u različitim krajevima lijepe naše. Kolega Mlakar je iznio jedan neadekvatan primjer, ali je činjenica da ne treba biti prostorno udaljena dva državna mala odvjetništva, da sasvim drugačije postupaju, a kamoli još kad su udaljena. Ali primjer koji je govorio kolega Mlakar pa sada govori kako to, to je unejednačena praksa jer se državno odvjetništvo u istom predmetu, u jednom se žalilo, u drugom se nije žalilo, a molim vas, kad ste vi vidjeli i koji je pravni interes stranke koja je uspjela u prvostupanjskom da se žali? Vidite kako se manipulira ponekad činjenicama. Bilo kad je stranka uspjela, okrivljenik ako je oslobođen, sigurno se on neće žaliti na to, nema …. I tako i državno odvjetništvo, ako je postiglo ono što je tražilo, onda ako je uspjelo, naravno da se neće žaliti. Žalit će se ondje gdje nije uspjelo. Međutim to je abeceda i jedan pokušaj male digresije i neke sitne manipulacije koja čak i nije bitna u ovoj raspravi. Dakle, ono što je i ministar istaknuto, to je da se s obzirom na strukturu državnih odvjetništva koji su na neki način i dobili svoju određenu samostalnost, pogotovo zamjenici, ali ipak je to jedna više-manje … strukturirana organizacija, dakle gdje jednostavno male sredine koje su povezane i dugo godina gdje isti pravosudni dužnosnici rade, jednostavno stvara dojam kod građana da se ne postupka onako kako bi se trebalo postupati. Sad se otklanja na ovakav način i takav prigovor. Prema tome stvoreni su zaista uvjeti jedne veće pravne sigurnosti ali i jedne jedinstvene kaznene politike, Hrvatske u drugom dijelu se to ne progoni ili možda još nije došlo na red, ne znam, ali vjerojatno će i ovaj prijedlog zakona tome doskočiti da će se postupci ubrzati i da se stvori jedno povjerenje građana toliko potrebno našem pravosudnom sustavu jer to je jedan začarani krug. Niti pravosuđe ne može funkcionirati bez povjerenja građana i obrnuta je situacija i građani i moraju i trebaju imati povjerenje u sustav. A da bi imali to povjerenje onda takve odluke trebaju biti brze, trebaju biti brze, transparentne i trebaju u sličnim situacijama. Dakle i takav sustav mora biti na neki način … da stranka u postupku zna otprilike što je čeka, a ne da je potpuno sve neizvjesno. Evo ja mislim da se mnoge neizvjesnosti koje su pratile i ovaj segment našeg pravosuđa da će pridonositi boljitku, a prije svega na zadovoljstvo građana. Hvala lijepa. Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo kolegice, lijepo ste vi opisali kako ste apsolutno u podršci ovakve racionalizacije mreže, međutim podsjetit ću vas kako ste zaboravili u biti vaše nastupe 2011.godine, zaboravili ste tiskovnu konferenciju kada ste inzistirali i tražili te najavljivali i pisali ustavnu tužbu protiv nacionalizacije sudova. Zaboravili ste da ste tada tražili institucionalnu decentralizaciju, a ne centralizaciju, zaboravili ste da ste zajedno sa kolegom Ronkom u Požegi napravili tiskovnu konferenciju i ovaj demagoški nastup danas stvarno ne vodi ničemu. Da, općine i gradovi su stvarno bez institucija pustoš i pravna i logična i stvarna, ako nema sudova, ako nema odvjetništava, ako nema škola, ako nema doktora i veterinara onda stvarno oni počnu biti predmet iseljavanja, raseljavanja i zapostavljanja. Nema oporavka ruralnih prostora ako nema institucija. Mi smo podržali uz sve ove naše primjedbe koje su kvalitetne i adekvatne koje idu u korist racionalizacije i pomoći … građanima i predlažemo da sve ono što se može instalirati bude instalirano uz pomoć regionalne i lokalne samouprave tj. da daju prostor besplatno na korištenje sudskim vlastima. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ja sam o tome javno govorila, ne samo govorila nego ja sam bila upravo osoba koja je osnovala 15 državnih odvjetništava i sudova. godina ste potezom pera osnovali ispod gotovo svakog stabla sud i državno odvjetništvo, imenovali predsjednike sudova kojima ste plaćali plaću, a oni nisu imali gdje raditi. zbog velikog zaostatka i 50% kadra koje ste potjerali prva je zadaća bila da se osiguraju sredstva i uspostavi ono što ste vi osnovali. Potezom pera ste osnovali, ali nisu radili, nisu imali osigurani ni mjesto ni ovo. Međutim danas nakon autocesta nakon toliko vremena i oni su polučili određene uspjehe u svojem razdoblju i riješili veliki dio zaostataka. Ali danas u ovakvoj krizi i kada imamo ovako transparentno dakle nije samo ukidanje radi ukidanja dragi kolega, vama je obrazloženo čemu to služi, ali vi još i dalje mislite da ispod kafića gdje pijete kavu ili nešto drugo mora biti odmah državno odvjetništvo i sud. Možda bi i moralo za neke, ali ja duboko vjerujem da ne treba.

pa želio bih vas samo pitati koja je svrha. Da slažem se s vama da ne treba ispod svakog stabla biti ni odvjetništvo ni sud, ali ako Sud u Požegi postoji preko 200 godina, ako imamo državno, općinsko, ako imamo županijski sud, znamo da i za vrijeme HDZ-a ja to javno kažem bivši ministar je donio jednu nepravednu odluku kada je županijski sud preselio u Brod, a to ste sada htjeli isto i sa općinskim sudom ministre također napraviti. Zahvaljujem vam na razumijevanju što ste doživjeli jedno prosvjetljenje i shvatili da Općinski sud u Požegi mora ostati. Stoga pitam vas koja je svrha spajanja? Ministre možete se smijati i ja ću vas pitati i tražit ću od vas pismeno da mi odgovorite koliko ste novaca uštedjeli spajanjem Suda županijskog u Požegi odnosno sa Brodom, ako u Požegi imate zatvorske sustave ženski, muški, maloljetnike i vozite ih u Brod. I onda kaže tamo sudac, znate danas je rasprava otkazana. Pa tko će snositi sve te troškove te troškove koje upravo činimo? Drugo, spajanje bolnica, evo Požeška bolnica sa pakračko-lipičkom 30 milijuna kuna je bila dubioza, sada je 50. Pa dajte mi objasnite koji je cilj spajanje bolnica? Ne da je situacija bolja nego 10 puta lošija, to je u sudstvu, to je u zdravstvu. I kakvu mi to politiku vodimo? Gospodarsku? Pa molio bih samo da mi kažete kakvi su financijski efekti, a oni su u minusu debelo. repliku. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa ja ću vam odgovoriti iako očito vi se ministru obraćate. Govorite o institucijama i često smo zaista bili dugo vremena, nismo mogli izaći iz toga imamo zaista stara pravosudna tijela, nisu samo pravosudna tijela zaista po 100, 200 godina oni su dio naše ne samo pravne povijesti oni su dio naše kulture. I u tome sam i sama dugo vremena bila sentimentalna i to je, međutim vi jednostavno danas više ne možete tako razmišljati. Vi ne možete tako razmišljati jer morate znati da suci koji sjede u jednom određenom državnom odvjetništvu manjem ili su 3, 4 puta manje opterećeni za istu plaću nego drugi suci ili državno odvjetništvo. Samo taj jedan, nije to generalno, ne govorim vam generalno. To vam se radi o slučajevima o kojima vi pričate. Isto ste dobacivali ne znam da li baš vi, ali evo koristim priliku da i odgovorim zahtjeva za ocjenu ustavnosti koji mi kolokvijalno zovemo ustavna tužba, zato što su se sudovi, državna odvjetništva ukidala, dakle ne bez ovako provedene široke rasprave nego bez potrebne kvalificirane većine. I Ustavni sud je to ukidao, jer ustrojstvo državne vlasti i u koji spada i sudbena vlast, dakle i ustrojstvo kada se radi o ukidanju ili o osnivanju mora biti doneseno. Dakle, takve odluke, takvi zakoni moraju biti doneseni kvalificiranom većinom koju niste imali. Branko Hrg, replika. Pa zar stvarno mislite da će se sada kod ukidanja opet građani okupljati da bi pljeskali. Ja ću vas pozvati kod sebe da dođete, da vi budete ta osoba kao zastupnica u Saboru koja će izaći pred građane i zajedno s njima pljeskati i veseliti se što se nakon 139 godina ukida neka institucija u jednome gradu. Dakle, nije bit u tome da bude ispod svakog kafića ili sud ili odvjetništvo. Bit je u tome da bude što dostupnije građanima, što bliže njima. I zanimljivo je kad danas slušamo rasprave da u principu većina kolegica i kolega koji se nalaze u gradovima, koji ništa ne gube statusno, naravno zalažu se za ovo. A da oni koji gube, da se naravno zalažu za drugu stvar. Ali činjenica jest da su ljudi pokazali time što ste vi sami rekli da im je potrebno to, da drže do toga da im je taj status potreban, da im je ta institucija potrebna i da su pljeskali kao što se sada građani bune, kao što su sada jako nezadovoljni. I to je činjenica. Dakle, ukidate nešto o.k. ali nemojte očekivati pljesak. Ne treba pljesak. Ja mislim da neki zahtjevi kao što su, zahvati kao što je ovaj oni ne proizvode odmah učinke, oni su malo dugoročniji i često nisu popularni. A mislim da je to vrlina upravo koju pokazuje i ovaj ministar u Vladi, dakle nije bio prisiljen to raditi. Međutim, on treba to napraviti i on zna da ispočetka će se susresti i sa otporima ovakvim iako i nije kada se, generalno ne možete reći da je bilo toliko toliko otpora. Ali možda u manjim sredinama još uvijek ovako razmišljaju kao i vi. I ja se tome ne čudim. Ali ja bih vam odgovorila vrlo precizno na vaš odgovor. Pitajte građanina, sugrađanina, sugrađanku, poznanika ili poznanicu u sudu ili u državnom odvjetništvu čiji predmet godinama stoji, a možda je 30 ili 50 metara udaljen od kuće takve osobe da li bi volio da to tako i dalje ostane i neizvjesno kada će se njegov predmet riješiti ili da potegne 50 ili 60 km i da njegov predmet bude riješen u roku od godine dana.